(SDP)** Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, prvo čitanje, P.Z. br. 706. Predlagatelji su zastupnici:

prijedlog zakona obrazložiti kolega Gvozden Srećko Flego. Izvolite kolega. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice, nastojat ću biti vrlo kratak. Ova izmjena zakona donosi dvije novine. Jedna je da se financijsko poslovanje u predizbornim kampanjama mora objavljivati i na web stranicama, dakle da se uvodi financijski formular koji treba ispunjavati o specificiranim donacijama i specificiranim troškovima i da se objavljuje i na web stranicama ili stranaka koje su kandidirale kandidate ili nezavisnih kandidata. I drugo, da se svi svi ti elektronički izvještaji objedinjavaju na jednom mjestu, najvjerojatnije u DIP-u tako da svatko tko pregledava te izvještaje može doznati ili uspoređivati izvještaje i doznati što je koji kandidat dobio, što je koji kandidat potrošio potrošio umjesto da traga po različitim web stranicama ili po različitim objavama tih podataka. To je jedina izmjena odnosno to su dvije izmjene i nadam se da će one biti prihvatljive za sve nas. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Peđa Grbin. Izvolite kolega. Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice. Sukladno i onome što je izrečeno na Odboru za Ustav i onome što smo razgovarali na klubu pokušat ću obrazložiti zbog čega Klub zastupnika SDP-a ne može podržati ovaj prijedlog. Prije svega odmah da budemo jasni radi se o dobrom smjeru, mi podržavamo apsolutno ovu ideju i želimo da se ubuduće u Zakonu o financiranju političke aktivnosti i predizborne promidžbe objave izvješća urede upravo na način da se više ona ne objavljuju pojedinačno na web stranicama kandidata, oni to mogu činiti ako žele, već da ona budu objedinjena na mrežnim stranicama DIP-a. Da DIP postane jedan središnji servis gdje će se osim rezultata izbora, vi ćete danas vidjeti imate arhivu svih izbora od hrvatske neovisnosti, da se osim podataka o glasanju i o glasovima počnu objavljivati i podaci o financiranju političkih političkih aktera kampanja. Međutim, ovo rješenje nije potpuno. Zbog čega? Ono samo govori o elektroničkom obrascu. Međutim, ono nema sve one procedure koje su potrebne upravo DIP-u da bi na temelju takvog jednog obrasca kasnije mogao postupati. Ovo nije moja proizvoljna ocjena, ovdje se radi upravo o stavu DIP-a kojim se ono obratilo svim članovima Odbora za Ustav i ukazalo na probleme sa ovim prijedlogom zakona iako načelno prihvaća njegovu intenciju i njegov smjer. U tom kontekstu Klub zastupnika SDP-a da sada ne usvojimo ovaj zakon već da kroz jednu sveobuhvatnu izmjenu Zakona o financiranju koja nam predstoji i koja se sada priprema u Ministarstvu uprave riješimo problem, između ostalog i u smjeru u kojem su uvaženi predlagatelji u ovom prijedlogu ukazali. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Želite završnu riječ kolega Flego? Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. raspravu. O prijedlogu zakona